прието във връзка с разискванията по питане от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Иванов и Таско Ерменков, № 954 05 51 от 20 ноември 2019 г., е постъпила информация от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова за напредъка по изпълнението на Плана за действие за изпълнение на мерките към Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията за периода 2014 – 2023 г., и при необходимост да се предложи на Министерския съвет актуализация на Стратегията. Информацията е изпратена на народните представители на електронните им адреси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Писмени отговори за връчване от: - министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Полина Цанкова Христова; - министъра на образованието Христова; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Ирена Анастасова; Анастасова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; - министъра на правосъдието Данаил Кирилов на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; Сидорова; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Валентина Найденова; - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Валентина Найденова; Найденова; - министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Валентина Найденова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров и Елхан Кълков; Елхан Кълков; - министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Георги Гьоков;

Димов Иванов; - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; - министъра на транспорт, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народните представители Филип Попов и Димитър Данчев. Към министъра на туризма госпожа Николина Ангелкова има въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов относно мерките за подпомагане на туристическите агенции и туроператорите. Господин Иванов, заповядайте да изложите своя въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Настоящият въпрос е продиктуван от редица срещи и разговори с представители на туристическия бранш, които се вълнуват, разбира се,

Голяма част от българските туроператори и туристически агенции пострадаха поради факта, че редица клиенти прекратиха своите планове планове за пътуване, а бяха платени суми, които впоследствие трябваше да бъдат връщани. В момента вървят тежки спорове както между клиенти, така и между туристически оператори и агенции тези, които предоставят туристически услуги и туристически продукти. Общо взето браншът е в изключително тежко състояние - те са притеснени за своето бъдеще и дали ще успеят да оцелеят в своята дейност за в бъдеще. Въпросът ми в тази връзка е: какви мерки е предвидило Министерството на туризма за подпомагане на туристическите агенции и туроператори и за преодоляване на икономическите последствия от пандемията от COVID-19? Предварително Ви моля в своето изложение, ако можете, да пропуснете мерките, които са взети по отношение на чадъри, шезлонги, плажове и така нататък. Нас ни интересуват мерките, които са взети по отношение на туристическите агенции и туроператорите, за да се преодолее кризата. По какъв начин Министерството ще ги подпомогне? Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Госпожо Ангелкова, имате три минути за отговор.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 В условията на пандемия – с грижа за здравето на хората, на своите граждани, българското правителство и в частност Министерството на туризма предприеха редица мерки за справяне с икономическите последици, а поради динамичния характер на ситуацията предприетите действия периодично се актуализират. Представям Ви мерките, които са приложими конкретно за подпомагането на туристическите агенции и туроператори. Една от най-важните стъпки, които предприехме в подкрепа на туроператорите, е законодателната промяна, с която дадохме възможност на туроператорите да възстановяват заплатената сума за туристическо пътуване в рамките на 12 месеца, считано от датата на отмяна на извънредното положение. Пътуващите имат право да избират туристически ваучер за алтернативно пътуване, а в случай че не желаят да се възползват от него, имат срок до 12 месеца да възстановят предплатените им пари. Тази мярка подпомага туроператорите при проблема с липсата на ликвидни средства. Второ, държавна субсидия в размер на 35 евро – за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Целевата помощ за сектора е конкретно за туроператори, ползващи услугите на въздушни превозвачи. Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в Република България, и е само за полети с капацитет не по-малък от 100 места. мярката 60/40 е за съхраняване на заетостта, която от 1 юли е актуализирана и е с нов дизайн. За туризма – един от най-пострадалите сектори, мярката 60/40 вече е 80/20, като работодателите ще могат да се възползват от допълнителните 290 лв., колкото е максимално допустимата държавна помощ. Четвърто, от 1 юли е в сила новата мярка „Заетост за теб“, която е на стойност 160 млн. лв., като средствата по нея са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а над 50 млн. лв. приоритетно са планирани за секторите „Туризъм“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туроператорска дейност“. Работодателите ще могат да наемат лица, регистрирани в бюрата по труда заради пандемията с COVID-19. Пето, безвъзмездна финансова помощ в размер на 173 млн. лв. чрез препрограмиране на средства по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Подкрепата е предвидена за микро- и малки предприятия и за преодоляване на икономическите последици последици от пандемията с COVID-19. До момента са одобрени над 553 проекта основно за туроператори и турагенти. Шесто, отново по линия на ОПИК е предвидена безвъзмездна финансова помощ в размер на 200 млн. лв. за подкрепа на средните предприятия.

Друга мярка в подкрепа на заетите в туризма е финансовата помощ с бизнес кредити за малките и средни предприятия. От нея имат възможност да се възползват икономически субекти, в това число туроператори и туристически агенти. за развитие за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на малките и средни предприятия включва и предоставяне на необезпечени оборотни кредити до 300 хил. лв., с цел преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19. Ще отбележа също така, че Министерството на туризма разработва като дългосрочна мярка създаването и на Гаранционен фонд. Преди няколко години идеята беше отхвърлена от бизнеса, но в сегашната ситуация се подкрепя и в нея активно участват представители на туроператорските организации

и туристическите оператори – примерно, един от основните въпроси, които задавате: какви мерки взема Министерството по отношение на сериозно завишените застрахователни премии, които се вземат от застрахователите за гарантиране на техния продукт? Това е основният проблем. Знаете, че в момента нямат приходи и застрахователите едностранно променят своите договори с туристическите агенции и оператори, за да гарантират тяхната дейност. Хубаво сте предвидили да се създаде такъв гаранционен фонд, но в момента единствената гаранция за потребителите на туристически услуги е именно тази застраховка, която към днешна дата става непосилна в голямата си част за туристическите агенции и туристическите оператори. Другото, от което се вълнувам и искам да чуя Вашето мнение, защото и те очакват да го чуят, е: дали бихте били склонни от Министерството на туризма по отношение на тези малки туристически агенции и малки туристически оператори, които биха желали в

те са изключително затруднени и се вълнуват дали такъв жест би бил направен към тях. В крайна сметка, ако може, да ми отговорите: колко от тях са се възползвали от мярката 60/40 или 80/20, защото, доколкото ми е известно, немалка част от тях не успяха да се възползват от тази мярка и дали ще има някакви по-облекчени условия за този бранш? За За никой не е тайна и за Вас като министър на туризма, че буквално този бранш в българската икономика е пред колапс. Виждате какво се случва и само днес един от големите туроператори е прекратил своите

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, използвам възможността отново да подчертая, че Министерството на туризма не е страна по застрахователните договори между туроператора и застрахователя. Към Министерството на туризма туроператорът следва да предостави информация за валидна застраховка, която е отговорност на туроператора. Предвид създалата се ситуация и множеството сигнали, които имаме, а също и уведомления от двама от застрахователите, че едностранно прекратяват застраховките си към туроператори, още от март месец сме се обърнали към Комисията за финансов надзор, която следи тази дейност, съответно е реагирала и е дала указания, а Министерството на туризма следи съответно дали са сключени валидните застраховки за „Гражданска отговорност“. Подчертавам, не е страна по тези договори! Това, което сме направили отделно – освен среща с Асоциацията на застрахователите и с отделните застрахователни компании, е всъщност да се обърнем към тях, както и те са поели ангажимент за разбиране, предвид тежката ситуация. Доста от тези туроператори, чийто застрахователни договори бяха прекратени, са се насочили към други застрахователи, така че имат валидни действащи договори, но следим тази ситуация, която не е – подчертавам, пряко в компетенциите на Министерството на туризма, нито ние сме страна по този договор. договор. По отношение на лицензите и таксите за подновяване – лицензът е еднократен, лицензирането на туроператорите и турагентите. Тук знаете, че това е задължение по закон и е необходима законодателна промяна. Така че в зависимост от това как продължи кризата и ако това е необходимо, ние сме склонни по Ваше предложение и на други народни представители, и на туроператори, и на асоциации да обсъдим всички възможности за законодателна промяна, които да подпомогнат дейността на тази част от сектора, която е най-засегната. Всяко

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, през месец юли 2019 г. беше променен Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. чл. 10а беше узаконено поставянето на палатки, каравани и кемпери извън категоризираните къмпинги. Член 10а, ал. 3 постановява, че условията и редът за определянето на местата по ал. 1, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, се определя с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на земеделието, храните и горите, на министъра на околната среда и водите и на министъра на туризма. Наредбата трябва да бъде изготвена до шест месеца след влизане в сила на промените на Закона за туризма, приети в края на месец февруари 2020 г. Към момента няма изготвена подобна наредба. Вярно е, че законодателят е определил срок до края на месец август 2020 г., но това означава, че за летен сезон 2020 г. няма да има регламентация за условията, реда, правилата и нормативите за устройването и ползването на местата за временно ползване на палатки, кемпери и каравани, а това е от особена важност за черноморските общини. В тази връзка въпросът ми към Вас е: кои органи ще осъществяват контрол в местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани до приемането на наредбата? След като няма установени условия и ред за определянето на местата по чл. 10а, ал.

темата, по която поставяте своите въпроси, безспорно е актуална и ангажира общественото внимание от доста време. Още преди години, при създаването на самостоятелната институция на Министерството на туризма, аз и моят екип стартирахме редица срещи между заинтересованите страни, за да намерим общи решения при регламентиране на свободното къмпингуване. Вие сте добре запознат, че с моя заповед беше създадена работна група, която работи усилено, но, за съжаление, не успя да намери общ нормативен подход, който да бъде одобрен и ангажиран, в целия този процес. Това обаче не означава, че сме се отказали от намерението да въведем ясни и приложими правила за развитието на къмпинг туризма. Вие съвсем конкретно и коректно цитирате, че през месец юли миналата година беше променен Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. С чл. 10а се въведе възможността за поставяне на палатки, каравани и кемпери извън категоризираните къмпинги. Именно в интерес както на туристите, така и на българските общини и преди всичко черноморските, беше въведена тази нормативна разпоредба. Тъй като разработването на правилата в условията на обвързаната компетентност на четирите министерства, при които водещо е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с участници: Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите и Министерството на туризма, се наложи удължаване на срока на работа на работната група, създадена, за да изготви Проекта на наредбата. Всички страни са изключително активни в междуведомствената работа, като, разбира се, се вземат под внимание и становищата на заинтересованите страни. Материята, която се регулира, е сложна и налага детайлно прецизиране на разпоредбите. Фактическата обстановка е следната: със заповед на

Проведени са заседания на работната група на 28 февруари, на 9-и, на 19-и юни, и заключително на 24 юни 2020 г. дори в условията на дистанционна работа по време на извънредното положение в страната от 13 март 2020 г. Наредбата ще бъде публикувана за обществено обсъждане в най-кратки срокове. В заключение, в отговор на останалата част от Вашите въпроси, обръщам внимание на следното: без приета и действаща наредба, с която са определени условията и редът за обособяване на места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани, не следва да функционират места за терени и за къмпингуване извън категоризираните такива съгласно Закона за туризма.

опазването на общинската собственост, околната среда и други. Органите на общинската администрация и други институции за контрол и налагане на санкции са тези, които контролират спазването на разпоредбите за опазване на обществения ред и опазването на околната среда. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Министър. Господин Тишев, имате право на реплика.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, първо, аз не съм убеден, че липсата на наредба спира изпълнението на Закона. Искам да задам няколко допълнителни въпроса, тъй като явно работната група работи, но нямат окончателен вариант, който да качат за обществено обсъждане: срокът 25 август ще бъде ли спазен, при положение че министърът на регионалното развитие е поставил срок за

или иначе в момента има къмпингуващи, които не са в определените за това къмпинги. Когато са на общинска земя или в общинска гора, тогава общините трябва да извършват сметопочистването, което е за тяхна сметка, тоест увеличават се общинските разходи, а насреща няма никакъв приход. Какво става с частните имоти или например държавния горски фонд, или държавна земя, където също има къмпингуващи – кой ще извършва там сметопочистването, защото това определено е голям проблем? Пак ли общините трябва да го правят, защото за това те нямат предвидени приходи в бюджета?

Ще вземете ли дуплика или не? Не. Благодаря. Предполагам, че ще дадете отговор на народния представител извън пленарната зала. Няма как да стане вътре. Въпрос на народния представител Дора Янкова относно летния туристически сезон за 2020 г. Заповядайте, госпожо Янкова. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Моят въпрос е относно дискусията досега, с предишните двама колеги, за летния туристически сезон, който е изключително актуален. Акцентът ми е подпомагането на туристическия бранш. По част от първия въпрос получих частична информация, но тревогата ми е: ми е: знаете, че досега 12% от брутния вътрешен продукт на нашата икономика е от туризма и една голяма група от българските граждани са заети в този бранш. Как гледате на него? Там ще има ли намаляване? Брутният вътрешен продукт ще падне ли? Какви са прогнозите на Министерството и на правителството? Голяма част от хората, които са заети в бранша, в момента обслужват кредити. В разговорите, които сте имали с бранша, имате ли тревога, че има опасност тези кредити да не бъдат обслужени? Каква Ви е информацията за взаимоотношенията на Банката за развитие и този бранш? Има ли отлагани кредити? Тук следите ли този процес? Не на последно място ми се иска, коментирайки бранша, да споделите имате ли самочувствие, че имате подкрепата от държавата за достатъчно атрактивна туристическа реклама – за България, за планините, за морето, за балнеолечението.

благодаря Ви за отправения въпрос. Той е много сходен с този на господин Иванов, затова в своето изложение ще надградя вече представените мерки. Знаете, че безпрецедентната ситуация на пандемията и ограничаването на свободното движение на хора в световен мащаб, неминуемо доведе до блокирането на сектор „Туризъм“. Като първа и най-важна стъпка – основата, която трябваше да създадем и да стъпим върху нея, беше да въведем правила за функционирането на сектора в условията на новата реалност. Изцяло различната действителност ни изправи пред редица трудности, но, както е видно от предприетите мерки, правим всичко възможно за поетапно възстановяване на туристическите дейности. С приетите законодателни промени осигурихме ликвидност за бизнеса. Рестартирането на сектора става плавно и обмисляме всяка следваща стъпка с ясното съзнание, че предизвикателствата пред нас не са приключили. Както имах възможност да очертая по-рано, отново ще набележа основните стъпки, които сме предприели, свързани с 12 месечния срок – мярката 80/20, субсидирането на чартърните полети от 35 евро, безвъзмездната финансова помощ по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, безлихвеното кредитиране на физическите лица, бизнес кредитирането на търговски банки чрез капитализация капитализация от ББР, разработването на гаранционен фонд, намаляването на ставката на ДДС за ресторантьорския бранш на 9%. За да задържим нивата на интерес към България като сигурна дестинация за организиран туризъм, е необходима и непрекъсната комуникация с нашите партньори. Поддържам активен диалог и съм в непрекъснат контакт както със стратегическите ни партньори – представители на големи туроператори, така със своите колеги –министри от други държави – членки на Европейския съюз, така и с техни бизнес организации. България беше една от първите страни, отворили своите граници за туристи още на 1 юни, като дори вече приемаме гости от 35 страни, за които държавата отворена без влизане с карантина. Министерството на туризма още през месец май изработи насоките и указанията за дейността на хотелите, заведенията, спа и балнеообектите, които са изцяло съобразени с препоръките на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заразите, съгласувани са с Министерството на здравеопазването и с Българската агенция по безопасност на храните. Като конкретна мярка за стимулиране на пътуванията за летен сезон 2020 г. сме актуализирали и рекламните дейности, залегнали в Годишната програма за реклама. Разработи се Стратегическа кризисна програма за реклама за възстановяване на позицията на България на национално и международно ниво. Фокус при таргетирането и изпълнението поставихме върху: България с насърчаване на вътрешния туризъм; съседните страни; европейските пазари, предполагащи сухопътно пътуване или пътуване със самолет, които са традиционно целеви пазари за входящ туризъм. В ход са и рекламните кампании на България на четири основни целеви пазари – балкански страни, Израел, скандинавския регион, Германия, Вишеградската четворка. Страната се рекламира и по водещи световни канали като Би Би Си, Си Ен Ен, Евронюз, Нешънъл Джиографик. Въпреки силно ограничения рекламен бюджет в сравнение с нашите преки конкуренти успяваме да предложим ефективен подход чрез оптимизиране на комуникационните дейности. Друг инструмент за повишаване на посещаемостта на обектите и местата за настаняване на територията на страната ни е помощта за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. – ваучерите за хората на първа линия, които са изложени на риск и работят в борбата със справянето с коронавирусната инфекция. Отделно от това сме предвидили и сме включили в рекламната ни кампания всички други основни за нас пазари като Украйна, Руската федерация, Молдова, разбира се, рекламната кампания ще стартира изключително активно по метода на директните продажби в момента, в който се стартира безкарантинното пътуване с тези страни, защото в момента всяка една държава прави едно и също – всички рекламираме. За да може да имаме фокус, на нас ни трябва таргетиране и то се постига именно с директна работа с туроператорите, които оперират на нашия пазар, и по метода на директните продажби. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Министър. Госпожо Янкова, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Министър, има една хубава страна от това, което казахте. Да, по отношение на туристите отвън възможностите да пътуват, подкрепата на чартърите е добре, обаче аз имам тревога по нашия вътрешен български туризъм. Пак ще споделя: голяма е тревогата ми за това, което комплексно се прави да се види самият бранш в неговата цялост. Тъй като сте част от българското правителство, искам да Ви направя няколко предложения. Ние по време на извънредното положение предлагахме на майките, които отглеждат децата, да им се предостави по една минимална заплата. Три месеца децата стояха вкъщи, майките не получиха нищо. Моето предложение е: ангажирайте правителството, имате гласуван мандат от парламента и финансов ресурс, ресурс, от 1 юли започна сезонът до края на годината дайте по един ваучер от 600 лв. на всяко семейство, което има дете, за да може да отиде да почива – дали на море, дали на планина, дали където има минерални извори или други български дестинации, но в България. Защото ние се грижим за здравето – това, първо, е здраве за децата, семейството, което е било затворено. Това е завъртане на финансов ресурс, средства в туристическия бранш и паралелно с това връщане във фиска. На следващо място, искам да се обърна от тази трибуна към всички български граждани – през тази година нека проявим повече солидарност и като българи да подкрепим нашия бранш „Туризъм“. Искам да ги поканя в планината Родопи, където е избирателният ми район, и във всички български планини, както и на Българското Черноморие, балнеолечението. Смятам, че в такива случаи нацията е на изпитание и ние имаме възможност с тази солидарност да си подкрепим икономиката. Приключвам, господин Председател – обръщам се и към туристическия бранш да бъде на нивото на съвременното модерно обслужване на българските граждани. Вие говорихте за туристическата реклама. Бъдете по-агресивни като реклама, защото това е важно за нашата държава. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Всъщност препоръките като че ли не бяха към министъра на туризма, но ако имате желание, вземете Вашето право на дуплика, госпожо Министър. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Янкова, благодаря Ви за препоръките и подкрепата, за отправения призив към сектора и към българските граждани. Изключително важна е подкрепата на всеки един. Използвам възможността да информирам също така за нещо много важно, свързано с балнео и спа туризма, здравния туризъм, който освен за който освен за българските планини и нашите прекрасни планински региони, е важен за територията на цялата страна. Миналата година разработихме седем балнео и спа маршрута

това е много

Първият въпрос към него ще отправи господин Стоян Божинов относно авиационния шум от летище София. Заповядайте, господин Божинов.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 години наред наблюдаваме провеждане на нощни полети до и от летище София. Интензивността на тези полети нараства през последните години. Планиране и провеждане на редовни полети в интервала от 23,00 до 6,00 ч. е забранено съгласно т. 5 на Решение по ОВОС № 20-5 20-5 от 2001 г. във връзка с реализирането на проекта за развитие на летище София. Уважаеми господин Министър, във връзка с горепосоченото, въпросите ми към Вас са следните: защо се допускат нощни полети и не се вземат мерки за спазване на Решение по ОВОС

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Божинов, дами и господа народни представители! Реализирането на проекта „Реконструкция, развитие и разширение на летище София – лот В2. Нова пистова система, пътеки за рулиране и свързаните с тях работи“, е разрешено на 10 април 2001 г. с Решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите. Оттогава е минало доста време. Всички системи за безопасност и за шум са се променили многократно. С Решението са поставени условия, които са задължителни за изпълнението на инвеститора: Министерството на транспорта и съобщенията – Главната дирекция „Главна въздухоплавателна администрация“ и „Летище София“ В него има условия за внасяне в Министерството на здравеопазването на документи за извършването на процедури по определянето на хигиенно-защитна зона около обекта. Друго условие изисква инвеститорът да възложи определянето на зони, отговарящи на шумовия контур за стойност на шума над 90 децибела залпово ошумяване. Съгласно Решението не се разрешават прелитания над града с изключение на регламентираните в Сборник „Аеронавигационна информация и публикация“. Предвид условия в Решението по ОВОС от 2001 г. да не се планират редовни полети от и до летище София в интервала между 23,00 до 6,00 ч., на 9 април 2002 г. министърът на околната среда и водите издава решение за неговото потвърждение, с което постановява ново условие за допускане - изключение само за полети със специален режим и засилени мерки на сигурност при

задължително използване само на самолети, отговарящи на изискванията на Глава трета от Приложение № 16 на Конвенцията за международна гражданска авиация. Министърът на околната среда и водите не е компетентен орган, отговорен за безопасността на полетите, и не извършва контрол на полетите на въздухоплавателни средства от и до летище София. В Закона за защита от шума в околната среда са определени компетенциите на държавните органи и на органите на местното самоуправление. Министърът на околната среда и водите контролира шума, излъчен от промишлени инсталации и съоръжения и съгласувано с министъра на здравеопазването организира докладването по отношение на шума в околната среда пред международните организации. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез определени от него служби осъществява контрол върху основните летища относно шума, излъчван в околната среда в резултат на тяхната дейност. Това означава контрол върху летище София, тъй като през 2017 г. е преминат прага от 50 хиляди излитания и кацания годишно. В тази връзка е разработена стратегическа карта за шума от летище София, одобрена със заповед на министъра на здравеопазването през 2019 г. и информацията от картата е публично достъпна в сайта на летището. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да възложи разработване на план за действие към шумовата карта, който следва да съдържа анализ на текущото състояние, прогнози и мерки за намаляване и предотвратяване на шума, свързани с превишаването на граничните стойности на даден показател за шума в околната среда в района на летище София. Проектът на план за действие е представен за обществено обсъждане.

Проблемът с шума е проблем, който аз съм разбрал, пристигайки от провинцията през 1970 г. В училище дори спирахме да ни изпитват и да разговаряме, докато минаваха самолетите, но това беше 1970 година. Разбираемо е, че Вие, идвайки от Петрич в София, сте забелязали в мандатното жилище, че има самолети. Моята препоръка е да се обърнете към ръководството на Народното събрание да Ви осигури мандатно жилище примерно

опасност за пътниците, самолетите предполагам, че още доста дълго време в случай на необходимост ще преминават над София, но трябва да се прилагат съвременните норми – самолетите да бъдат много по-тихи, в последния момент да се приближават и да кацат с много по-друга траектория, което мисля, че Аерогара София прилага. В 90% от случаите самолетите заобикалят и кацат откъм Елин Пелин. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. За втори въпрос давам думата на народните представители Евдокия Асенова и Любомир Бонев относно разрешение за възстановяване на аварийното водоподаване към град Радомир от каптаж „Врелото“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

По препоръка на „ВиК – Перник“ и със заповеди на кмета на община Радомир от месец декември миналата година за висока зона е въведено режимно водоподаване и от началото на месец февруари тази година – и за ниска зона. Въпреки предприетите мерки водоснабдяването в града не се нормализира и водоснабдителната система на града е изправена пред сериозен риск. Оказа се, че Радомир може би ще бъде вторият град в област Перник вследствие на идващия летен сезон, който ще се окаже бедстващ благодарение на водна криза. Затова в началото на месец юни кметът на община Радомир е изпратил искане до Министерството на околната среда и водите, в което иска възстановяване на разрешението за аварийното водоползване от каптаж „Врелото“ посредством помпена станция „Крапец“. Въпросът ми към Вас е: защо Министерството на околната среда и водите отказва да възобнови разрешението за ползване на каптаж „Врелото“

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Асенова, уважаеми господин Бонев, дами и господа народни представители! Съвсем доскоро имаше криза в Перник. Много хора са я забравили само за две седмици. Съвсем доскоро язовирът беше празен. Много хора са го забравили само за две седмици. Съвсем доскоро във всички вестници и сайтове пишеше, че умишлено е разрушено „Врелото“, за да не се установи, че там несанкционирано, без разрешение дълги години е точена вода и е отивала към Радомир без водомер и без каквото и да е отчитане. Вода, която съгласно архитектурния план и проекта трябва да захрани язовир „Студена“ – този, който доскоро беше празен. На практика въпросът Ви е: след като доскоро без заповед се източваше язовирът и остана празен, какво правим, за да го повторим още веднъж? И не бихте ли се съгласили Вие да разпишете повторно да изпаднем в ситуация: когато няма вода, целият град казва: „Къде ни е водата, кой ни я изпи?“, а когато има вода – дайте да я раздаваме? По същество. В Перник и в момента не подаваме вода на ТЕЦ „Република“. Сигурен съм, че през есента много затрогнати, всички ще питате: какво става с парното и топлата вода, защото трябва отнякъде да дойде водата и за ТЕЦ „Република“? Съгласни ли сте през есента да нямате парно и топла вода? Общинският съвет взел ли е такова решение? Вода и в момента не подаваме на завод „Стомана“. Този завод няма да работи. Тоест трябва да кажем: язовирът е оразмерен за този град и няколко села, има и две мощности, които са присъединени, ние ще спрем тези мощности, имаме проблеми с водата, но давана е на друго място. На другото Има 25 водоизточника, от които ползват само един. Не може ли да ни закачите към язовира, защото ние не искаме да ползваме нашите 25? По-лесно е да направиш още един сондаж, по-лесно е да си възстановиш сондажите и да ги ползваш, вместо да се закачаш към язовир. Ако този язовир е оразмерен за тези мощности и бъдат закачени още градове към него, кой ще носи отговорност? Ако смятате, че съм аз – няма да се случи. Аз изпълнявам плановете така, както навремето проектантът ги е създал. Не може към язовирите, за които отговаря МОСВ, и то само във водно отношение, всеки да върти крановете накъдето си иска и да присъединява каквото реши само защото даден град е решил да не си възстановява мрежата, някой друг да му е виновен и да се закачи за първия язовир, който току-що се е напълнил. По същество. За водоснабдяването на град Радомир се използват следните подземни водоизточници: извор „Сиреняците“ издадено разрешително от 27 октомври 2009 г.; извор „Гърляница“, „Рестова глава“, „Опалово“ и „Извора“ – без необходимите разрешения по Закона за водите. Имате достатъчно, не си изваждате разрешенията за тях, защото чакате да се закачите за друг язовир, защото е удобно цялата страна да се закачи на язовирите, които са пълни, и да си зареже собствените водоизточници. Общият годишен лимит на ресурса от тези водоизточници, който е разрешен и който го имате, е 4 млн. 103 хил. или 11 240 хил. куб. дневно. Населението на град Радомир е около 15 хиляди жители. При норма от 200 литра на ден съгласно Наредба № 4 от 2005 г.

Видно от горния анализ, ресурсът в изворите, които се ползват за водоснабдяване на град Радомир, е над три пъти повече от количествата, необходими за нормалното водоснабдяване на населението в града. Във връзка с това няма количествена необходимост от прехвърляне на допълнителни води от извор „Врелото“

Карстов извор „Врелото“ попада във водосборната област на язовир „Студена“ и чрез самоизлив водите формират част от оттока на река „Струма“ над водохранилището на язовир „Студена“ – той се пълни оттам. Язовир „Студена“ водоснабдява град Перник и населени места в общината. С цел увеличаване на притока към язовира се прехвърлят води и от водосбора на река Искър чрез изградени канали: „Палакарийски“, „Владайски“, има две реки: Мътнишка и Кладнишка. ПРЕДСЕДАТЕЛ Така че на този етап Общинският съвет в Перник трябва да разреши първо да премине водата, а понеже правите аналогия със София – София разреши само преминаване на вода, но водата е от „Белмекен“ – не е софийска вода. Перник трябва да даде собствена вода – да поемат и риска, когато искат такова нещо. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Кой ще ползва право на реплика?

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Господин Министър, на 20 септември миналата година аз питах от тази трибуна за Перник на 20 септември, точно от тази трибуна. Вие бяхте точно в тази част на залата. Тогава всички подцениха ситуацията в Перник. Видяхме до какви мащаби беше водната криза в Перник. Да, язовир „Студена“ е пълен. Язовир „Студена“ е 21 млн. куб. м. Надяваме се, че водоподаването в град Перник вече е нормализирано – то е и нормализирано. Сега относно ТЕЦ-а и „Стомана“, които споменахте. В крайна сметка във Вашите правомощия е да разрешавате или да не разрешавате водата. Но аз ще се обърна към Вас с това, че реално може би Радомир е по стъпките на град Перник. По всяка вероятност, както сам казахте, вече няма и възможност да се подава вода към град Радомир поради това, че самото съоръжение за водохващане е нарушено. Изброихте ни колко извора има в Радомир, какви водни обекти има, но аз искам да Ви обърна внимание, господин Министър, че в крайна сметка отговорността за това Радомир да има или да няма вода е както при Вас в Министерството на околната среда и водите, така и в Министерството на регионалното развитие така също, господин Министър, и във Водната асоциация, която действа на територията на Пернишка област. Защото в правата на Асоциацията е устойчиво използване на водите и опазването им, съхраняване, развитие и модернизация на ВиК системите и съоръженията, осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествена ВиК услуга. Някак си така вменявайки на Общинския съвет в Перник незнайно какви правомощия, просто трябва да обърнете внимание и трябва да следвате законодателната подредба и йерархичната структура на държавната администрация и на изпълнителната власт, защото не е редно да се случва в Радомир това, което се случи в Перник. Благодаря Ви.

Разбираемо е, при положение че сме Ви напълнили тази година над 85%, всички да искат да се закачат – цялата държава към тях, но всяко едно закачане е във времето до безкрай. Утре може да искате и Кюстендил. Към днешна дата Ви се струва, че язовирът е пълен, но той вече се празни, защото притокът намаля. И ако този язовир при така създалата се организация вече веднъж е бил празен, сега Вие да искате да се повтори абсолютно всичко и никой да не носи отговорност. Няма кой да Ви разпише Вие да закачате където, когато, каквото си искате само защото не искате да си възстановите Вашата мрежа, Вашите водоизточници. Три години или три мандата някой е гледал и сега изведнъж трябва някой от София да дойде да го осинови. Това веднъж се случи с Перник. Разбираемо е – направихте си хубава кампания, същата работа да направите и в Радомир, само че ние отговаряме за водния ресурс. Той е предвиден за град Перник. Язовирът е построен за град Перник и всички незаконни отклонявания, които е имало до момента, са изрязани. Ако искате някой наново да узаконява незаконни отклонявания, някой да замита несвършена работа от друг, това не сме ние. Ако Асоциация с 1 милиард не може да направи още един сондаж или да провери старите, ами да направим една с 2 милиарда. Ако ВиК – Перник счита, че Радомир трябва да взема несанкционирано вода от гражданите на град Перник, излезте и им го кажете на перничани.

нещо, което е предвидено и е работило 50 – 60 години по един начин, само защото на някой му се струва по-удобно или не иска да си свърши своята работа, да прехвърля своята си отговорност Всички в страната ще искат да се закачат към тези 16 язовира. Знам го, защото са пълни, защото ние отговаряме за тях, но това не е решението. Всеки, който няма вода или не иска да ползва помпи – хайде към язовира. Това вече се случва на много места в страната – не можем да го толерираме. А Общинският съвет да си носи отговорността за Перник. Благодаря, господин Министър! Благодаря Ви за Вашето атрактивно участие! Приятна работа до края на работния ден и особено приятна почивка Ви желая. Пристъпваме към въпроси, отправени към министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев. Първият въпрос е от народните представители Евдокия Асенова и Веска Ненчева относно неизплащане на договорените с колективни трудови договори допълнителни плащания на учители. Заповядайте да изложите въпроса Господин Председател, колеги! Господин Министър, въпросът имаше своята давност преди около месец. По ред причини сега ще го зададем. Свързан е, разбира се, с адекватното заплащане в образователната система, защото въпреки високия обществен рейтинг на учителите, точно по време на пандемията, отново техният труд е подценен и недооценен. Национално проучване на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, проведено сред 5000 учители, дава следните резултати от анкетата, в която се установява, че на 56,4% от учителите в училищата не са изплатени лекторски часове, на 8,5% са частично изплатени и само на 30,9% са напълно изплатени. Още по-лошо изглежда отношението към учителите в предучилищната степен, където 80,8% не са получили плащания на 24 май, 11% са получили в нормален размер и само 8,2% от работещите педагогически специалисти са получили договорената награда, която не впечатлява с размер, но демонстрира признание. Въпросът ни към Вас е: има ли информация Министерството на образованието и науката колко от директорите не са изплатили договорените плащания към трудовия договор, каква е причината за това и какъв е броят на ощетените учители, за да не се връщаме отново на определението, което преди малко казахме за поставения висок обществен рейтинг на учителите, но недооценени и подценени в заплащането? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Господин Министър, заповядайте за отговор.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 делегирани бюджети. Самият факт, че тази година се предоставят 1 милиард повече за възнаграждения спрямо 2017 г. е най-добрата атестация. Такъв ръст не е имало в предходните десетилетия както спрямо средните доходи в страната, така и номинално. Да, действително бяхме в трудна ситуация, съвсем различна от гледна точка на нормирането и заплащането на труда. Цялата нормативна наредба е изградена на принципа, че учителите работят в класната стая, в училище или в детската градина, обвързана е с норма на преподавателска работа, с часовете в учебния план, респективно с с допълване на нормата по линия на лекторските или по-високо възнаграждение при по-висока норма от преподавателска работа. При работата в електронна среда това не можеше да се приложи като принцип едно към едно напълно еквивалентно, защото една част от учителите и от учениците нямаха възможност да работят в синхронна форма и прилагаха асинхронни методи на обучение. Затова ни бяха необходими нормите, които правят изключение в Закона за мерките и дейностите при извънредно положение, респективно принципът, който записахме в моята заповед, беше, ако учителят отчете 5 часа работа в електронна среда, това да се приравнява на един учебен ден или пък респективно 25 часа седмично – 5 часа среднодневно. Какво значи да се приравнява? Да се приравнява независимо от това колко е работил и какви часове е имал, за да за да не правим цялостна нова уредба на трудовите им правоотношения, да не подписваме допълнителни споразумения към трудовите правоотношения. Практиката още първите дни показа, че този принцип е добър и работи. Оттам нататък факт е, че имаше неразбиране по отношение на лекторските. Ние казахме с изрични указания, че лекторските трябва да се изплащат, ако те се дължат при нормална ситуация, тоест трябва да има пълно приравняване. Що се отнася до допълнителното възнаграждение за празници, знаете, че такова е регламентирано в колективен трудов договор и във вътрешните правила за работната заплата в съответните училища. Колективният трудов договор, който впрочем се подписва между работодателските и синдикалните организации, е подписаният от мен като министър на образованието, респективно като Министерство. По този начин ние заставаме зад тези ангажименти и го допълваме съдържание, като казваме, че той е своеобразен пакт за социално партньорство. В този смисъл ние сме подкрепили и всички ангажименти, които са в този колективен трудов договор, и също искаме те да се изпълняват, но няма задължителни размери, не е задължително и да бъдат само три тези допълнителни трудови възнаграждения. Например ще Ви кажа, че много училища си изплащат за 1 ноември, някои си изплатиха за Великден такива допълнителни възнаграждения. Накратко, може би след това ще имам възможност да продължа и да Ви предоставя конкретните данни от нашето изследване. Но като цяло това, което предостави в публичното пространство Синдикат

Ако правилно съм Ви разбрала, в репликата ще дадете конкретните данни. Съгласна съм с Вас, че колективният трудов договор има по скоро препоръчителен характер и работодателите са в позиция да преценят в какъв размер, кога и колко да поощрят колегите. Но на фона на това, че всички бяхме единодушни в отличната оценка към работата на образователната ни система в условията на извънредно положение, според мен, директорите, които са подчинени на Министерството, са си позволили да си спестят

дори обидно към професията, към отговорността, към съпричастността, която проявиха всички в тази нова за нас ситуация. И много се надявам, когато три страни се договарят за някакви условия, те да изпълняват договореностите по този договор. Съгласна съм с Вас, че може би пет хиляди учители, които са се включили в анкетата, не са достатъчно представителни. Очаквам с интерес Вашия отговор може би върху представителна извадка от цялата колегия. Благодаря.

развитие, е установено, че от началото на годината до момента 76% са изплатили допълнително трудово възнаграждение за официален празник. Само една бележка към това, което казахте: колективният трудов договор е задължителен за страните, които са го подписали, но не е задължително разпределението на допълнително трудово възнаграждение между различните плащания. Една голяма част от училищата през последните години се въздържат да плащат по-големи суми за 24 май и ги отлагат за по-късни дати през годината – най-често 15 септември и Коледа, защото тогава имат по-голяма предвидимост за изпълнението на бюджета. Тази година, знаете, имаха допълнителни разходи, а също така имаха икономии по бюджета си, но за една част от училищата икономиите ще им дойдат примерно с изравнителните сметки – тези, които ползват „Топлофикация“, така че на по-късен етап ще ги имат. от всички посочват като причина за неплащането недостатъчния бюджет. Останалите 9% са посочили други причини, като например: ще изплатят допълнително официални празници или в началото на годината – има временен недостиг на средства поради изплащане на обезщетения или авансиране на проекти, и след възстановяването им ще изплатят допълнително трудово възнаграждение; морални съображения и солидарност с общинската администрация и хората, останали без работа по време на извънредното положение; допълнителни разходи, свързани с извънредното положение; през май са изплатили други суми за представително облекло и награди. По отношение на неплащането на допълнителни трудови възнаграждения за времето на работа от разстояние, 78% от училищата изплатили лекторски, 7% нямат предвидено плащане заради липса на такива часове в списък Образец № 1, а 15% са посочили, че работят асинхронно или по друга причина не са изпълнили и отчитали лекторските часове. Съгласен съм, че ние имаме ангажимент, затова и осъществяваме контрол. Понякога не можем да осъществим толкова бърз и повсеместен контрол, но във всички случаи нашата препоръка е всички училища да платят допълнителните възнаграждения и те си остават дължими по трудово правоотношение. Възнагражденията на класните ръководители за консултиране на родители и ученици, водени на училищна документация, е изплатено 87% в училищата, а в останалите 13% не са извършени такива дейности, поради това че са работили асинхронно и не не са работили в електронна среда. По отношение на детските градини – тук визирам училищата, но не и системата на предучилищното образование, там действително има по-голям процент неплащане. Ние не сме събрали информация за тях, но следва да се има предвид, че в по-голямата част от времето не работеха. Дори тези, които работиха, работиха под 50% от времето. В този смисъл допълнителното трудово възнаграждение

Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос към министъра на образованието и науката е от народния представител Ирена Анастасова относно Националното външно оценяване по български език и литература за VII клас, проведено на 15 юни 2020 г. Заповядайте, госпожо Анастасова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вълчев, модул 2 на Националното външно оценяване по български език и литература за VII клас, проведено на 15 юни тази година, избраната творба за преразказ е текст от романа „Задачи с много неизвестни“ на братя Мормареви. От сигнали до мен от родители на седмокласници, както и от публикации в медиите става ясно, че този текст присъства в учебна учебна тетрадка по български език на издателство „Просвета“ с автори Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов. Това означава, че за част от учениците, които според избора на своите учители са учили по конкретния учебник на издателство „Просвета“, тестът е познат. Въпросът ми към Вас е: какво е становището на Министерството на образованието и науката по цитирания случай? Считате ли, че по този начин седмокласниците в страната са поставени при равни условия при провеждане на Националното външно оценяване по български език и литература?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

Не става въпрос за учебник, става въпрос за учебна тетрадка. На пазара има стотици тетрадки, помагала, сборници, електронни ресурси, които не са задължителни, не са одобрявани от Министерството на образованието и не е задължително учениците да са учили по тях. мен самият случай ми беше представен на 16 юни. Веднага сезирах Инспектората към Министерството. На 18-и започнаха проверка. Вчера ми представиха доклада от проверката, готов съм да Ви го предоставя. Може да резюмираме – това, което и аз си казах в първия момент, е, че най-вероятно е случайност, но в същото време оставя и съмнение, длъжни сме да презюмираме. Може да има изтичане на информация от страна на Министерството и затова възложихме проверка. За съжаление, Инспекторатът много трудно може да докаже такава. Общо взето да Ви кажа каква е фактологията. В предходни години също е имало подобни съвпадения, но не са били в тетрадки или помагала на големите издателства. Може би това, че е в помагало на голямо издателство в по-голяма в по-голяма степен прави впечатление, което пък, от друга страна, обосновава, че може и да е случайност. Второ, не говорим за пълно съвпадение. Не са напълно идентични двата текста. Учебната тетрадка е и в изпита, изпитът е със съкращения, задачата изисква подробен преразказ. Дали са привилегировани учениците? Ние дори чухме обратното мнение, че са били ощетени, защото са учили по текст, който не е напълно идентичен и са били объркани, така че по това много може да се спори. Ако погледнем конкретно резултатите от тази задача, за съжаление, те са по-ниски от миналата година с две точки, тоест най-малкото можем да кажем, че много ученици не са били подготвени по-добре, отколкото миналата година. Така или иначе текстът не изисква заучаване. Пак Ви казвам, дори един ученик да е учил по него, рискуваме той да не го е учил по правилния начин. много по-голяма степен се опитваме да настроим тестовете към мерене на функционална грамотност, към мерене на интелигентност, възможност за извличане на информация, а в случая и умения за преразказване. В този смисъл аз отчитам, че не е имало неравнопоставеност между учениците. Какво показват резултатите от проверката – аз ще Ви ги дам с условието, че все пак съдържат лични данни и не следва да се публикуват, но за Ваша информация действително имаме пропуски, които Инспекторатът констатира, пропуски в регламентирането на процедурата за съхраняване на изпитните материали. на изпитните материали. Самата тема е в базата от 2015 г., тетрадката е от 2018 г., тя е една от темите, които се които се теглят на случаен принцип. Проверихме другите теми, няма съвпадения с други тетрадки. Това, за което можем да се опасяваме, е, че това нещо може да се случи пак, затова ще предложа като част от тези регламенти, които препоръчва Инспекторатът към Министерството, задължително да се запише, че се прави преглед на всичките ресурси или поне на големите издателства, за да нямаме в следващите години

Господин Председател, колеги! Господин Министър, компетентни административни органи за организиране, подготовка и провеждане на националните външни оценявания са министърът на образованието и директорът на Центъра за оценяване в предучилищното и училищно образование, който представлява специализирано обслужващо звено по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 4 от Закона. Центърът е натоварен с дейности по организиране, подготовка и провеждане на вътрешно и външно оценяване, включително като разработва и изпитни материали за различни видове изпити, в това число национално външно оценяване, и едновременно с това подпомага разработването на изпитни материали за текущи изпитвания. служителите и експертите в Центъра не само могат, но и са длъжни да познават материалите, върху които се извършва текущото оценяване в училищата, и да съобразят това при изготвяне на изпитните материали за Националното външно оценяване. В одобрения модел за национално външно оценяване по български език и литература е включена задача за създаване на текст със следната дидактическа задача: „Прочетете текста по неизучавана художествена творба, напишете подробен преразказ от името на неутрален разказвач, от името на посочен герой.“ Липсва дефиницията какво се разбира под „неизучавана творба“. Въпреки това мисля, че в него трябва да се включат и всички произведения и откъси от произведения, включени в допълнителните учебни помагала, по които учениците са работили в училище. Учебните помагала се включват в процеса на обучение на текущото оценяване. Ето защо текстовете, поместени в тези помагала, следва да бъдат изключени от изпитните материали, за които говорим. Тоест всички ученици се поставят в неизучавана езикова ситуация, която в разглеждания случай не се случва така, още повече че не става дума за учебно помагало, което може да бъде, но може и да не бъде използвано. Става дума за учебна тетрадка към учебник на „Просвета“. За работещите в системата е ясно, че почти всички учители в процеса на обучение използват учебните тетрадки към учебниците. По този начин според мен с поставяне на такава задача върху текст, включен в учебната тетрадка на издателство „Просвета“ – 1945 г., е нарушен основен принцип, посочен в чл. 3, ал. 2, т. 4 и т. 9 от Закона – „равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование“. Благодаря, че сте възложили проверка на Инспектората към МОН,

учебниците на „Просвета“, са били запознати по един или друг начин с този текст, а останалите не. И за мен това наистина е недопустимо. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Благодаря. секунди, за да довърша това, което казах, че според мен, според нас трябва да се предприеме като действие. Първото е онова, което Вие предложихте, и съм съгласен с Вас – да се проверяват, те са стотици ресурсите, но поне на големите издателства, поне тетрадките и основните помагала могат да бъдат проверени и да се изключат тези текстове. Това досега категорично не е правено. Да се включват по-малко популярни автори, защото вероятността да съвпадне с някой по-популярен автор е по-голяма и съответно да се регламентират пълни правила за избори за съхранение. Това, което ще видите в доклада, е, че действително има пропуски по отношение на тази процедура – тя просто не е била регламентирана досега. Като министър в никакъв случай през тези три години не съм участвал в определянето на крайните изпитни варианти, нито съм имал достъп до тях. Това мисля, че е най-доброто, когато говорим за политическото ръководство на Министерството, което ми дава основание да извърша проверката. Пак Ви казвам, че резултатите, за съжаление, са по-ниски, тоест очевидно голям брой деца не са получили предимство от това, но и текстовете не са различни. Колкото и да са го учили, ако нямат общата интелигентност, комуникативната компетентност, която се придобива не от един урок,

За трети въпрос към министъра на образованието и науката отново давам думата на народния представител Ирена Анастасова – относно уволнението на Добрин Парнаров – старши учител в Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Тополовград. Заповядайте, госпожо Анастасова.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 на 17 юни 2020 г. на Добрин Георгиев Парнаров – старши учител в Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Тополовград, е връчена заповед за уволнение по чл. 328, ал. 1, и чл. 190, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда – според самата заповед, която ми беше предоставена. Предвид факта, че господин Парнаров е председател на Общинския координационен съвет на Независимия учителски синдикат в Тополовград, както и че той самият е с решение на ТЕЛК, той самият е с решение на ТЕЛК, и отчитайки цитирането в заповедта на тези несъвместими за мен два члена, по които е уволнен, считам, че уволнението е тенденциозно и политически мотивирано. Въпросът ми към Вас е: какво е становището Ви по цитирания случай?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

от Регионалното управление на образованието в Хасково е извършена проверка. Установено е, че на 17 юни 2020 г. на господин Парнаров е връчена заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с мотиви – съкращаване на щата и системни нарушения на трудовата дисциплина. Проверяващата комисия е констатирала нарушения на директора, свързани с процедурата за прекратяване на трудовото правоотношение. За установените нарушения началникът на Регионалното управление на образованието е издал заповед със задължителни предписания към директора на училището, а именно при искане на писмени обяснения от служителя на основание съответната разпоредба от Кодекса на труда да се посочва нарушителят, нарушението и кога е извършено. При издаване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на служителя не е ползвано релевантното правно основание, а ако се ползва повече от едно основание, както в случая – при хипотеза съкращаване в щата, преди издаване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на служителя е следвало да се извърши подбор и да се получи становище от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Извършената проверка не е установила тенденциозно и политически мотивирано поведение от страна на директора към уволнения служител или дискриминационно отношение към господин Парнаров, изразяващо се в неравно третиране. Компетентен орган по този въпрос е Комисията за защита от дискриминация. от дискриминация. Съгласно Кодекса на труда господин Парнаров има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда, за да иска признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна. Такова искане към момента от негова страна няма. Прекратяването на трудовото правоотношение с педагогическия специалист е трудовоправен спор. В Кодекса на труда законодателят е дал легално определяне на трудовите спорове – това са спорове между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения. Съдът и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ са органите за осъществяване на цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности. образованието и науката няма законови правомощия да се произнася по жалби срещу прекратяване на трудовите правоотношения на педагогическите специалисти, работили в институциите на предучилищното и училищното образование. Това, което можехме да направим

Господин Председател, колеги! Господин Министър, още когато видях заповедта – все пак 13 години съм директор и съм

въпиеща некомпетентност. По-скоро въпросът, който поставих, беше с цел да Ви сезирам за каква компетентност на директори става дума. Аз благодаря, че сте назначили проверка и благодаря за отговора. За мен няма никакво съмнение, че господин Парнаров ще спечели това дело, ако въобще иска да го завежда, но случаят е такъв, че господин Парнаров е дългогодишен директор на това училище, и то добър директор. Поради здравословни причини сам подава молба за напускане и остава просто учител в училището. Толкова ли много учители имаме, така ли с лека ръка се отнасяме към некомпетентност на директори, защото как да наречеш уволняване на учител поради намаляване обема на работа, без да си правил подбор, както цитирахте от Вашата проверка, уволняване на председател на общинска синдикална организация, без да си поискал становището ѝ, уволняване на човек с ТЕЛК, без да си поискал становище от Инспекцията по труда?! Ако това не е некомпетентност, значи наистина е политическо някакво гонение! Аз не мога да допусна, че може да има директор на училище в България, който да е с такова ниво на компетентност, че по този начин да прекратява трудово правоотношение! Благодаря за проверката, която сте направили. Надявам се господин Парнаров в крайна сметка да заведе дело и да се възползва от справедлива присъда от съда. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Не желаете дуплика, господин Министър. Благодаря Ви за участието. Приятен ден Ви желая! Преминаваме към въпрос към въпрос към министъра на енергетиката госпожа Теменужка Петкова, която трябва да отговори на въпроса на народните представители Георги Гьоков, Манол Генов, Веска Ненчева, Драгомир Стойнев и Георги Търновалийски относно издадено Разрешение № 524

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Свети Никола“, разположена на територията на две области – Стара Загора и Пловдив, и на пет общини – Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово, и сериозното обществено недоволство от това. Кой ще изложи въпроса? Господин Гьоков, заповядайте. ГЕОРГИ ГЬОКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Госпожо Министър, от Министерството, което оглавявате, е издадено разрешение на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Свети Никола“, както каза и председателят, разположена на територията на две области – Стара Загора и Пловдив, и на пет общини. Процедурата, разписана в Закона за подземните богатства, не изисква предварително съгласуване на заявените площи за търсене и проучване с представителите на местната власт, на чиято територия тя е разположена, но във всеки, който се позовава на тази законова разпоредба, остава съмнение дали са спазени принципите на публичност и прозрачност. Знаете, че концесиите и изпълнението на задълженията по тях, свързани с финансовите параметри на концесионния договор и опазването на околната среда, се радват на огромен и особен обществен и медиен интерес, а най-голямото предизвикателство пред златодобивната индустрия е репутацията и умението ѝ да спечели обществено доверие и подкрепа, показвайки, че това е отговорен бизнес и че прилага практики, които не увреждат околната среда. Чак на следващо място идва създаването на икономически предимства за местните общности. За съжаление, поради обективни и субективни причини в българското общество в голяма степен доверие към тази добивна индустрия липсва. Не на последно място, дразнител е концесионното възнаграждение. Българското общество в голямата си част е убедено, че това възнаграждение е твърде ниско, а експлоатирането на подземните ни богатства от чужди компании е заплаха за националната ни сигурност. Няма постигнат икономически баланс между ползите и рисковете за държавата и концесионера, под съмнение е и дали Министерството осъществява ефективен контрол върху изпълнението на концесионните договори. Всяко такова такова разрешение, особено върху такива големи площи, няма как да не предизвика сериозна реакция и отпор от страна на местното население и на екоорганизациите – те се опасяват, че дори при проучването има опасност от замърсяване на природната среда и водите. Местните хора са възмутени от това, че кметовете на общини и общинските съвети по места не са уведомени и не е потърсено тяхното становище по въпроса. Опасяват се, че една такава концесия би нарушила биологичното разнообразие

проучвателни дейности, но в същото време заради недоволството ще допуснете ли регистриране на търговско откритие на находището на подземни богатства? И какви биха били загубите на държавата при положителни резултати от търсенето и отказ от страна на държавата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

Разрешение № 524 от 13 декември 2019 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Свети Никола“, разположена на територията на общини Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови

Разрешението е предоставено след провеждане на нормативно определените съгласувателни процедури по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за подземните богатства с компетентните министри за опазване на националната сигурност и отбраната на страната, за защитени със закон територии, обекти и културни ценности, както и по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация с членовете на Министерския съвет. При проведените съгласувателни процедури не са постъпили становища от изброените компетентни органи, въз основа на които да бъде мотивирано отказано предоставянето на заявеното разрешение за търсене и проучване на подземни богатства в площ „Свети Никола“. Министерството на енергетиката е изпълнило разпоредбите на чл. 41, ал. 1 от Закона за подземните богатства, като издаденото Разрешение № 524 от 13 декември 2019 г. е обявено в община Стара Загора, Казанлък, Павел баня и Братя Даскалови, както и в община Брезово, област Пловдив. Също така Разрешението е обнародвано в „Държавен вестник“, брой 6 от 21 януари 2020 г. В нормативно предвидения 14-дневен срок за обжалване в Министерството на енергетиката не са постъпили жалби срещу издадения административен акт. С Разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от Закона за подземните богатства са изчерпателно изброени основанията, при чието наличие предоставянето на разрешение за търсене или проучване се отказва мотивирано. В конкретния случай нито едно от нормативно определените основания за отказ не е налице.

ЕАД заяви, че се отказва от подписване на договор за търсене и проучване, респективно даде съгласие за оттегляне на Разрешение № 524 от 13 декември 2019 г. В тази връзка бих искала да припомня следното: съгласно чл. 21, ал. 7, т. 2 от Закона за подземните богатства удостоверение за направено търговско откритие на находище на подземни богатства може да бъде издадено само след предоставяне от титуляря на влязло в сила решение по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването, или на решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземни богатства, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда. Влязло в сила решение по ОВОС, с което не се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземни богатства, обуславя мотивиран отказ на министъра на енергетиката на заявената регистрация на търговско откритие на находище на подземни богатства, което от своя страна препятства осъществяването на правото на титуляря да заяви концесия за добив на подземни богатства по реда и при условията на чл. 29 от Закона за подземните богатства. Към настоящия момент потенциалният концесионер е оттеглил своето предложение – депозира официално писмо в Министерството на енергетиката, даде своето съгласие и въпросното разрешение е оттеглено.

имали възможност, и имат тази възможност, да изразят своите позиции, да заявят своите притеснения и съответно да изкажат своето мнение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря. Господин Гьоков, предполагам, че няма да вземете правото си на реплика? Те са се отказали вече, така че…

разрешителното за проучване на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, но хората в този район, които живеят в тези пет общини, съвсем наскоро – на 26 юни, създадоха инициативен комитет, който да следи дали това ще се случи. Те например не вярват, че отказът е официален. Госпожо Министър, дотам сме я докарали в България, че никой на никого не вярва. Може би е добре Вие като министър на Министерството, което издава тези разрешителни, по някакъв начин да уведомите населението, а не само местните власти. Не знам?! Или чрез местните власти – цялото население, че този отказ е официален и няма опасност от

тази процедура, която всеки път всичко е законно… Аз не се съмнявам, че всичко в българското законодателно е спазено, но всеки път стигаме до някакви протести, когато става въпрос за някакво по-мащабно такова действие. Защото хората са пропуснали да обжалват решението или пък да

информирани местните власти на 29 декември, нищо че чак на 21 януари излиза в „Държавен вестник“. Те подозират, че в това време, когато са Коледните и Новогодишните празници, някой прави нещо скрито.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

Министерството на енергетиката, Министерският съвет, всички компетентни институции стриктно сме спазили правилата, разписани в Закона за подземните богатства. Искам да уверя българските граждани, че когато се осъществява този тип дейност, се следи на първо място за това да бъдат спазени всички правила по отношение опазването на околната среда, опазването живота и здравето на хората. Именно в рамките на процедурата по ОВОС всеки един български гражданин има право да заяви своята позиция, да изрази своето мнение, да представи съответни доказателства, ако разполага с такива, и те, разбира се, че ще бъдат взети предвид. Така че нищо не би могло да се случи, без да е налице положителна оценка на въздействието върху околната среда. Това е и гаранцията за българските граждани за опазване на техния живот и здраве и на околната среда. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за участието в парламентарния контрол днес. Продължаваме с госпожа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството, която ще отговори на три въпроса. Първият от тях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

с колегата Джевдет Чакъров се обръщаме към Вас отново във връзка с път III-8611 Белица – Загражден. На 20 септември 2019 г. в отговор на парламентарен въпрос в пленарната зала Вие обявихте, че има сключен договор за инженеринг на път III-8611 Белица – Загражден от км 10+430 до км 18+000 на територията на област Пловдив. По този договор изпълнителят е извършил проучвателно-проектантските работи и е изработил технически проект за обекта, като подготвената проектна документация е разгледана от Агенция „Пътна инфраструктура“ и е установено, че тя не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в заданието за проектиране, поради което е върнат за корекция и допълване. По отношение на участъка от третокласния път в област Смолян Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложила ремонтни работи в отсечка с дължина километър и половина между границата с област Пловдив и Загражден от км 18+050 до км 19+600. Ремонтът би трябвало да бъде завършен до началото на месец ноември 2019 г., като за неговото изпълнение са осигурени бюджетни средства в размер на 732 хил. лв. В тази връзка нашият въпрос към Вас е: приключили ли са ремонтните работи на път III-8611 Белица – Загражден в отсечката от км 18+050 до км 19+600, докъде е стигнало изпълнението на договора за инженеринг и в частност готова ли е проектната документация, издадено ли е разрешението за строеж и започнато ли е строителството на път III-8611 Белица от км 10+430 до км 18+000 и ако има забавяне на изпълнението на проекта – на какво се дължи то и какви мерки са предприети за компенсирането му? Кога очаквате да приключи доизграждането на път III-8611 Белица – Загражден от км 10+430 до км 18+000 и кога той ще може да се ползва ефективно? Благодаря Ви, уважаеми господин Садъков. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Садъков, бих искала да предоставя информация по въпросите Ви по реда, по който те бяха зададени, въпреки че основната тема, която е в центъра на Вашето внимание и на нашите усилия, е доизграждането на пътя Белица – Загражден в участъка от км 10+430 до км 18+000. Относно предвидените ремонтни работи на третокласния път в участъка от границата с област Пловдив до Загражден, дълъг 1,55 км, Ви информирам, че те приключиха през месец ноември миналата година, като за ремонта бяха осигурени 732 хил. 256 лв. от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Изпълнените строително-монтажни работи включват земни работи, машинно полагане на плътна и неплътна асфалтова смес, ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности като направа на кофраж, полагане на бетон, ремонт и изграждане на водостоци, доставка на геотекстил с дренажна и разделителна функция, изсичане на храсти и млада гора. През тази година на участъка са монтирани 322 м ограничителни системи за пътища, за които са осигурени допълнително 27 хил. 864 лв. Що се отнася до изпълнението на договора за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство на инженеринг на обект на

Ви информирам, че общата цена за изпълнение на поръчката е 3 млн. 406 хил. 500 лв. без ДДС, като е разделена: първи етап – 5 хил. хил. лв. без ДДС, втори етап в СМР – 3 млн. 92 хил. 272 лв. без ДДС, и допълнителни разходи – 309 хиляди 227 лв. без ДДС. Има определен изпълнител и на консултантската услуга за осъществяване на строителен надзор на обекта – „План Инвест – Пловдив“ ЕООД, със стойност на договора 30 хил. 280 лв. без ДДС. На 27 февруари 2020 г. изпълнителят предостави последния вариант на Техническия проект за разглеждане от Техническия съвет на Областно пътно управление – Пловдив. Знаете, и Вие самият го споменахте във Вашето изказване, че изпълнителят неколкократно представяше разработка за проучвателно-проектантски работи за строителството на отсечката с дължина 7,5 км и Проектът няколко пъти беше връщан за корекция, тъй като не отговаряше на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. Разработката, която сега е внесена, отговаря на нормативните изисквания и е съгласувана от заинтересованите страни. Имаме сключен договор с изпълнител, имаме строителен надзор. Предстои уточняване на някои технически и финансови въпроси, след решаването на които Проектът ще бъде внесен за процедиране на издаване на разрешение за строеж, след което реално ще започнат строително-монтажните работи. Предвиждаме те да стартират в рамките на настоящия строителен сезон, като срокът за изпълнение на обекта е 365 дни, от които 90 календарни дни бяха за проучвателно-проектантски работи, а 275 дни са за изпълнение на строително-монтажните работи. Благодаря

Благодаря, уважаема госпожо Министър. От отговора Ви настъпи по-голяма яснота относно очакванията за реално изпълнение. Тази тревога стои доста дълго време. Дори на шега между колегите споделяхме, че всички вече знаем този въпрос почти наизуст, защото

Икономиката е пряко свързана с инфраструктурата, която е изградена в региона. Там е и Кръстова гора, там са много предпоставки, които налагат наистина да се задействат всички неща много бързо. Очаквам да потвърдите, че стартирането на Проекта ще се случи в рамките на тази година, а вече е ясен и крайният срок за изпълнение, защото там има договорени срокове. Така че очакваме наистина в годината да бъде началото на изпълнение на Проекта. Моля, потвърдете със сигурност, че това ще се случи. Благодаря Ви. Уважаеми господин Садъков, усилията на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и на Министерството на регионалното развитие и благоустройство е да има добра инфраструктура, което, както и Вие споменахте, води до икономически растеж и съживяване на регионите. Потвърждавам още един път, че в рамките на този строителен сезон ще стартират строително-монтажните дейности на участъка Белица – Загражден. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Вторият въпрос към министър Аврамова е от народния представител Милко Недялков относно проваленото изпълнение на Проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ в град Ловеч. Имате думата, господин Недялков. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Господин Председател, малко секунди ще искам, пък ще ги намалим от репликата. Госпожо Министър, и аз като колегата Садъков задавам този въпрос за трети път. Ще продължа да го задавам, защото на ловешката общественост не е ясно как, когато има един читав проект, как, когато има европейско финансиране, една община и управляващият орган не могат да изпълнят едно училище да има спортна зала и неговото пространство да е облагородено?! Кратката история по факти. януари 2018 г. община Ловеч сключва договор със смолянски консорциум, представляван от прокуриста Васил Кисьов, за изграждането на спортната зала и дворните пространства. След няколко месеца – два месеца, договорът е прекратен и е отворена нова обществена поръчка. През месец май 2018 г. е сключен нов договор с консорциум пак от Смолян, представляван от същото лице, като водещата фирма в този консорциум се занимава с търговия на дребно с обувки и кожени изделия. Когато задавах този въпрос, Вие тогава съобщихте, че от управляващия орган са верифицирани изплатени разходи в размер –закръглям цифрите, на 432 хил. лв. Научаваме, че след извършени минимални строителни дейности, по-скоро симулиране на строителна дейност, на фирмата от Община Ловеч е изплатена сума от 760 хил. лв. с ДДС. ноември на обекта не е пипнато нищо. Обектът е замразен поради „лоши климатични условия“ до този момент по информация от управляващия орган. Договорът не знам по каква причина е прекратен – не е известно на ловешката общественост, като Община Ловеч е обявила нова обществена поръчка за нови 900 хил. лв. Моите въпроси към Вас са: защо Община Ловеч е изплатила над 320 хил. лв. за дейности, които не са извършени? Кой контролира това при харченето на евросредствата? Видно от новата обществена поръчка, общата сума на Проекта нараства от 1 млн. 370 хил. лв. на 1 млн. 650 хил. лв. За какво е това увеличение, когато Проектът е един и същ? Моят въпрос е: докога децата в Основно училище „Проф. Димитър Димов“ – Ловеч, ще са ще са заложници на чужди интереси и няма да могат да спортуват? Искам само в началото да Ви покажа, че преди местните избори миналата година беше извършена така наречената рехабилитация на дворни пространства.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Недялков, уважаеми дами и господа народни представители! По Договора за изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство в Основно училище „Проф. Димитър Димов“ – град Ловеч, на стойност 1 млн. 370 хил. 607 лв. с ДДС с изпълнител „Дани – Торкрет“ към настоящия момент е извършено едно плащане на верифицирани разходи в размер на 431 хил. Верифицираните от управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ разходи по договора с изпълнителя са във връзка с представена от него авансова фактура на стойност 479 хил. 712 лв. към Искането за междинно плащане № 4 от 7 юни 2018 г. от страна на бенефициента – Община Ловеч. Други разходи по посочения договор, свързани с реално извършени строително-монтажни работи за горепосочения обект, бенефициентът не е предявявал за възстановяване и верифициране от управляващия орган на Оперативната програма, нито е представена съответната прилежаща строителна и финансова отчетна документация. Бих искала да обърна внимание, че управляващият орган на програмата не разполага с информация по отношение на изплатените средства от възложителя – Община Ловеч, към изпълнителя за изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на Основно училище „Проф. Димитър Димов“, с изключение на представената авансова фактура. С писмо с изходящ номер от 3 юни 2020 г. бенефициентът уведомява, че прекратява сключения договор, и пристъпва към обявяване на нова процедура за избор на изпълнител. Следва да се има предвид, че управляващият орган на Оперативната програма не е осъществявал предварителен контрол на процедурите за избор на изпълнители, провеждани от страна на бенефициентите по Програмата. След представяне на искане за възстановяване на действително извършени разходи управляващият орган ще извърши проверка за законосъобразност и целесъобразност при провеждане на посочената процедура. В допълнение следва да се има предвид, че в съответствие с одобреното проектно предложение и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ при депозиране на искане за плащане управляващият орган ще извърши възстановяване на допустими разходи само до размера на одобрените от съответното бюджетно перо средства, като същите следва да бъдат направени в рамките на срока на Договора за безвъзмездна финансова помощ. Договорът е спрян до избора на нов изпълнител и сключване на договор, като след това бенефициентът ще разполага с 35 календарни дни за осъществяване на всички дейности и приключване на Проекта.

Договорът с изпълнителя, представляван от Васил Кисьов – „Дани – Торкрет“, е приключен през месец ноември и оттогава нищо не е правено. През декември месец същият този Васил Кисьов от Смолян закупува дружество за 2 лв. и с него след това изведнъж закупува „Рожен Експрес“ – автотранспорта. Логичен е въпросът: дали това не са средствата от един европейски проект? Тъй като при изпълнението на този проект, уважаема госпожо Министър, има много нередности, Вие обещахте да изпратите Вашия заместник Николова, лично да го провери, но явно това не е направено и това ми дава пълното основание на мен като народен представител, а и като представител на обществеността на Ловеч,

прави проверки – когато има подадено искане за плащане и действително извършени строително-монтажни работи, правят проверка на място и проверка на внесените документи. Вие в качеството си на народен представител и на гражданин имате пълното право, ако притежавате данни и доказателства за извършени нередности, да сигнализирате компетентните органи

Любомир Бонев относно липсата на шумоизолираща стена на автомагистрала „Струма“ при квартал „Църква“ – община Перник. Имате думата, уважаеми господин Бонев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! В приемен ден в град Перник, по-специално в квартал „Църква“, разтревожени граждани ми съобщиха за проблеми, свързани с липсата на шумоизолираща стена в автоучастък на магистрала „Струма“, преминаващ в непосредствена близост до квартала – разстоянието е не повече от 30 или 40 м до жилищните блокове, а това представлява една секция от жилищни блокове. Още при проектирането на пътния участък, госпожо Министър, по никакъв начин не са били предвидени. Всичко Всичко това дава предпоставки целият трафик, целият шум от трафика да се усеща от живущите, да е постоянен – знаем колко е натоварена магистрала „Струма“. Отделен е въпросът, че хората дишат отровните вещества от автомобилните изпарения. В крайна сметка е необходимо да се направят тези съоръжения в най-бърз порядък.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Бонев, през месец юни 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка с предмет „Изработване на акустични конструктивни проекти за изграждане на шумозащитни съоръжения за жилищни територии“ с установено наднормено ниво на шум в близост пътна мрежа с трафик над 3 милиона моторни превозни средства годишно, разделени в четири обособени позиции, като в Обособена позиция 3

жилищна територия на квартал „Църква“ – град Перник. Срокът за получаване на офертите е 10 август 2020 г. Прогнозната стойност за Обособена позиция за която току-що съобщих, е 44 хил. 300 лв. без ДДС, като срокът за изпълнение е 60 календарни дни. Предприетите действия от страна на Агенцията за изработване на акустични и конструктивни проекти за изграждане на шумозащитни съоръжения на автомагистрала „Струма“ са в резултат на изготвената през 2018 г. „Стратегическа карта за шум на пътни участъци в Република България с трафик над 3 милиона моторни превозни средства годишно“, която показва превишаване на граничните стойности от Приложение № към чл. 5 на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите на шум в околната среда – жилищна територия на квартал „Църква“ – град Перник. В Плана за действие към Стратегическата карта за шум е направен извод, че е необходимо да бъдат поставени шумозащитни съоръжения за постигане на хигиенните норми за шум в жилищни помещения, стопански сгради и работни площадки, регламентирани в Наредбата, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Всичко това е отчетено и са предприети необходимите действия. Обект на шумово въздействие от страна на транспортния поток по автомагистрала „Струма“ в участък 1 е жилищната територия на на квартал „Църква“ – град Перник, разположена едностранно спрямо пътното трасе. Посочените участъци са с приблизителен километраж, който ще бъде уточнен въз основа на изготвената проектна документация. Видът, височината, дължината, местоположението и други конкретни параметри на шумозащитните стени ща бъдат определени съобразно проектната разработка. За шумозащитния кран трябва да се изработят необходимите конструктивни конструктивни чертежи и детайли, като се съобразят с напречния профил на автомагистралата, възможностите за монтирането му върху съоръжението и други обстоятелства,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! От Вашия отговор можем да разбираме, че до края на тази календарна година за двата двата участъка от автомагистрала „Струма“ ще се изградят тези преградни шумозащитни съоръжения – надяваме се. Хубаво е, че в крайна сметка една година след като е зададен въпросът, нещата се случват. Надяваме се Министерството във Ваше лице да изпълни поетите току-що ангажименти, за да могат в крайна сметка всички жители – и на квартал „Църква“, град Перник, и на село Студена,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Накратко информация за Вас, Накратко информация за Вас, господин Бонев, да кажа какво очакваме от проекта, който ще бъде изработен. Първият етап – това е разработване на акустичен проект и вариантни предложения. Вторият етап е изработване на технически проект – част „Конструктивна“. И третият етап – окончателно предаване на съгласуваната проектна разработка, комплектована с посочените по-горе части към основния проект. 60 календарни дни, като изпълнителят, който ще бъде избран през месец август, трябва да представи: акустична, строително-конструктивна геодезия; геология при необходимост, пътна; засегнати съоръжения и комуникации, собственост на други ведомства; пожарна безопасност; план за безопасност и здраве и така нататък. Така че, след като имаме вече проектната разработка, тя ще стане налична към края на тази година, ще пристъпим към изпълнение на строително-монтажните работи за монтаж на шумозащитните ограждения. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър, за участието в парламентарния контрол днес. Това беше последният въпрос. Следващо редовно пленарно заседание – 9,00 ч. на 8 юли 2020 г. Закривам заседанието.